**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 11. – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 913 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu želi se sadržajno i normativno uskladiti postojeći zakon kako bi se uklonile manjkavosti uočene u dosadašnjom zakonskoj primjeni. Unutarnje zakonodavstvo u području državljanstva usklađuje se s pravnom regulativom razvijenih europskih država kao i konvencijama koje su na snazi u Europi. Najznačajnije izmjene u odnosu na važeći zakon su olakšano je uključivanje i integracija podnositelja zahtjeva u hrvatsko društvu na osnovi zakonitog i stvarnog boravka, detaljnije su razrađene odredbe koje se odnose na reguliranje i duljinu boravka za stjecanje hrvatskog državljanstva po različitim pravnim osnovama. Tako se za stjecanje hrvatskog državljanstva po svim pravnim osnovama koje se vežu za boravak traži odobrenje stalnog boravka čime se završava postupna integracija stranaca u hrvatsko društvo. Također, duljina redovnog boravka potrebna za stjecanje hrvatskog državljanstva povećala se sa 5 na 8 godina. Osobe koje su rođene u RH ubuduće trebaju dostaviti otpust iz dosadašnjeg stranog državljanstva, ponovna reintegracija nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva u svrhu stjecanja stranog državljanstva dopuštena je uz dodatni uvjet odobrenja boravka u RH. S jedne strane žele se smanjiti slučajevi višestrukog državljanstva, a s druge pridonijeti demografskom oporavku kroz stjecanje državljanstva osoba koje se vraćaju u RH. Jasnije je definiran pojam pripadnika hrvatskog naroda i pojam iseljenika kako bi se ubuduće ujednačeno tumačili ovi pojmovi. I ugradnjom ove odredbe, hrvatskog državljanstva na osnovi boravka u RH osoba koje su imale prebivalište u RH na dan 8. listopada '91. godine, žive u RH, a do danas nisu stekle hrvatsko državljanstvo. I također više članaka uređuje uređuje ovlasti i nadležnosti dvaju ministarstava koje postupaju po zakonu predmetima državljanstva, to su Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo uprave gdje se jasnije, preciznije i normativno jasnije uređuju njihove ovlasti, nadležnosti u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.